poštovani zastupnici u Hrvatskom saboru nastavljamo sa plenarnom sjednicom Hrvatskog sabora. Na dnevnom redu je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 357.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 Izvješće ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih, poštovana Milanka Opačić. Izvolite.

i evo Hrvatska se na neki način tome pridružuje. Potpisujemo je i još iz nekih dodatnih razloga zbog toga što u ovom trenutku smo imali i određeni pravni vakuum koji nije štitio niti naše građane, a niti djecu od eventualnih zlouporaba. Naime, svi ste bili svjedoci i mogli ste pročitati u javnosti da smo imali problema sa nekim agencijama koje su radile hajmo reći u jednoj sivoj zoni, u jednom zakonodavstvu koje nije uređeno. Ova konvencija će pomoći da se zaštitimo na bilo koji način od onih koji bi htjeli, nastojim birati riječi, dakle koji bi htjeli na neki način raditi i baviti se posvojenjem djece ali mimo zakona i mimo međunarodnih propisa, a onda je i pitanje je li to doista sve legalno ili se iza toga krije trgovina djecom. Imali smo i situacije gdje su naši ljudi odlazili u neke zemlje u kojima je bilo vrlo teško te ljude izvlačiti kada su tamo bili pritvoreni od strane zakonodavstva tih tih zemalja, zemlje u kojima nema niti veleposlanstava niti ničega. Dakle, vrlo jedna ozbiljna situacija i ova konvencija bi trebala, dakle zaštititi kako djecu, tako i naše građane i napokon ovdje isto tako postaviti određena pravila igre. Dakle, moguće je međunarodno posvojenje, ali po vrlo jasnim pravilima igre koja evo do sada nisu bila u potpunosti uređena i otvarala su prostor ovim maštovitim ljudima koji su na taj način zarađivali ogromne pare. Ali ja se nadam da će evo naš pravni sustav funkcionirati na taj način da će ih stići i pravedna sankcija. Jer najnemoralnije najnemoralnije što se može to je da se na ljudima koji žele pomoći djeci koja su htjela posvojiti djecu neovisno o tom iz koje zemlje dolaze da se na njima zarađuju ogromni novci. Evo hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Da li izvjestitelji odbora radnih tijela Hrvatskog sabora žele uzeti učešće u izvještajima? Ne? Da. Odbor za zdravstvo, poštovana zastupnica Biljana Borzan. Izvolite poštovana zastupnice, predsjednice Odbora. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je na svojoj jučerašnjoj 25. sjednici Odbora dao amandman na članak 3. U članku 3. u izjavi vezanoj za članak 25. Konvencije u drugom redu iza riječi: "koja su zasnovana u skladu" brišu se riječi: "s člankom 39. stavkom 2. Konvencije a kojima" i zamjenjuju riječima: "sa sporazumom sklopljenim primjenom članka 39. stavka 2. Konvencije kojeg" uz obrazloženje da u članku 3. u trećoj izjavi koju će Republika Hrvatska priopćiti prilikom polaganje isprave o pristupu je uočeno kako je potrebno tekst ove izjave uskladiti sa izričajem članka 39. 39. stavka 2. Konvencije na koju se izjava odnosi i to na način da iz teksta izjave bude jasnije vidljivo da se treća izjava odnosi na sporazume koji su sklopljeni primjenom članka 39. stavka 2. Konvencije, a koje države ugovornice mogu sklopiti s jednim ili više drugih država ugovornica u cilju unapređenja primjene Konvencije u njihovim međusobnim odnosima jer to iz predloženog teksta nije u potpunosti razvidno. Odbor za zdravstvo je i socijalnu politiku je jednoglasno podržao ovaj amandman kao i konačni tekst zakona. Hvala. Hvala lijepa. Izvjestitelji drugih radnih tijela? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Raspravu počinjemo sa klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite poštovana zastupnice. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, klub SDP-a u potpunosti podržava Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem i to upravo ovako u hitnom postupku, jer smatramo da je stvarno već bilo konačno vrijeme da i Hrvatska pristupi pristupi ovoj Konvenciji. Naime, valjalo bi nas sve skupa podsjetiti da je Konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem sastavljena u Haagu još 29. svibnja 1993. godine, a stupila je na snagu 1. svibnja '95. godine. Odbor UN-a za prava djeteta je još 2004. godine u Ženevi preporučio Hrvatskoj, Republici Hrvatskoj da ratificira ovu Konvenciju, dakle još 2004. godine. U međuvremenu prema informacijama i saznanjima koje imamo i Europska komisija je kontinuirano u nekoliko navrata poticala Hrvatsku da da pristupi konvenciji i da postane njezinom strankom. Kao što je vidljivo iz obrazloženja dosada je 90 zemalja pristupilo toj konvenciji. I evo 2013. godine činimo to i ovdje konačno u Hrvatskoj. Istina, ja bih onako rekla ono što je valjda prelilo čašu kada je u pitanju ova problematika to je bio onaj eto dosta medijski eksponiran slučaj sa posvajanjima djece iz afričke zemlje Konga i malverzacije koje su pritom ustanovljene, odnosno ministrica je birala riječi kad je govorila, ali netko je zarađivao doslovce zarađivao i ostvarivao vlastiti profit na željama, potrebama opravdanim ljudi kojima je ovo bio po po njihovom saznanju i po njihovim shvaćanjima nekako najbolji, najbrži način da dođu do toliko željenog djeteta. Ovime se naravno otvara još jedno pitanje kad govorimo o posvajanjima. Kad smo pratili kako je to medijski bilo dosta eksponirano onda pratite reakcije ljudi itd. i onda ste mogli naići na primjedbe tipa pa tko ih je tjerao da idu eto baš u nekakav Kongo ili neku drugu državu pa imamo mi u Hrvatskoj toliko djece koja mogu biti posvojena. Međutim, svatko ima svoje razloge, svi ti razlozi su opravdani ali jedan od razloga koji sigurno stoji da što se tiče posvajanja djece, dakle hrvatske djece ovdje u Hrvatskoj svi smo svjesni toga da godinama je bio sustav koji je bio potpuno neuređen, sustav u kojem se nije znalo koliko ljudi u Hrvatskoj je zainteresirano za posvajanje djece, koliko djece u našim domovima je spremno da tako kažem za posvajanje i za ulazak u nove obitelji. Ali evo, prošle godine u nepuna, ako se ne varam, dva mjeseca ministarstvo je konačno ustvari sredilo da tako kažem te popise i konačno smo došli do brojke toga da danas u Hrvatskoj ustvari preko 600 600 ljudi, parova ili samih od toga 45 samohranih roditelja želi i na popisu je onih koji ostvaruju sve mogućnosti da mogu pristupiti posvajanju, a u isto vrijeme toliko mali broj djece je dat na usvajanje a već danas bi se moglo ono što se kaže spremno sa svim čistim papirima preko 120, 130 djece moglo bi biti posvojeno na vrijeme i da može u novoj obitelji da tako kažem započeti novi život. Dakle, to je nešto s čime se Hrvatska morala suočiti jednog dana i drago mi je, nama u SDP-u, da je konačno ovo ministarstvo sada krenulo u taj proces i nadamo se da će pa i sa izmjenama, nadamo se na jesen, Obiteljskog zakona koji se priprema, taj proces posvojenja konačno onako ući u okvire koje treba ući. Hrvatska ima sve zakonske pretpostavke i nema razloga da i u tom dijelu ne napravimo veće iskorake. Ponavljam, dakle kao klub SDP-a svesrdno podržavamo ovu konvenciju. Vjerujemo duboko da će u najvećem broju zbog svega onog što ona donosi kao sama konvencija omogućiti dakle svim onima koji žele izvan Hrvatske posvojiti dijete da to učine na puno lakši način uz puno veću pomoć u savjetodavnom i svakom drugom smislu kada je u pitanju i sama RH i da će se u potpunosti onemogućiti

Ponavljam, na leđima onih ljudi koji su iz plemenitih pobuda htjeli posvojiti dijete bez obzira iz koje države dolazi. Dakle, u tom smislu SDP pozdravlja konačno potpisivanje, odnosno pristupanje pristupanje ovoj konvenciji i vjerujemo dakle da će ono što ona donosi u budućnosti omogućiti čiste da tako kažem čisti posao, čiste papire i sreću i za posvojitelje i za djecu koja dolaze u takve obitelji. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje prijavljena je jedna replika. Poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolegice Sobol rekli ste da evo ova konvencija će pomoći hrvatskim ljudima, obiteljima da posvajaju djecu i izvan granica RH. Ja, da se razumijemo, apsolutno podržavam donošenje ove konvencije jer će ona pravno regulirati dosada neregulirana područja međunarodnoga posvojenja kada do njih iz raznoraznih razloga dolazi. Zaštiti će kako naše građane posvojitelje tako i djecu s područja Hrvatske u slučaju međunarodnog posvojenja. Ali, ono što neće se postići ovom konvencijom sigurno, a to je olakšavanje postupka posvojenja kao što ste i vi sami govorili unutar RH. To je područje dugo neriješeno. Evo sada je već druga godina mandata ove Vlade, dugo slušamo o tome da se pripremaju neke izmjene zakona i poboljšice u provedbi. Čini mi se da je to trebalo učiniti ranije i poglavito nije učinjeno ni prije, a ni sada riješeno to sivo područje u posvojenju i pomoć obiteljima koje žele posvojiti na području RH a prije svega tu mislim na centre za socijalnu skrb koji itekako trebaju pomagati budućim roditeljima posvojene djece a ne da oni lutaju i imaju ogromne troškove, moraju se obraćati diljem Hrvatske pojedinim centrima, a da ne kažem da su off the record upućeni da se onda obraćaju ono ono što ne bi smjeli, a to je domovima koji skrbe za nezbrinutu djecu. A naravno da ljudi u strašnoj želji za djetetom posežu za svim metodama da bi do djeteta došli. potrebno je nužno riješiti ovo pitanje unutar RH, ali naravno paralelno i podržati ovu konvenciju. problema u Hrvatskoj govorila upravo u okviru i objašnjavajući jedan od razloga zbog kojih se roditelji odnosno ljudi iz Hrvatske odlučuju i žele posvojiti dijete izvan Hrvatske. Ali ja bih ovako rekla, vrlo blago ću reći, vrlo je zgodna ta vaša briga i upozorenje da eto već će skoro proći dvije godine, a kako se na tom području ništa nije pomaklo da su se najavljivali zakonska rješenja itd. Kolegice Lovrin voljela bih da ste na taj način vi i vaše kolege i kolegice govorili sve one godine dok ste bili na vlasti. i kada smo mi upozoravali da postoji problem da centri za socijalnu skrb ne odrađuju svoj posao, da postoje ljudi koji čekaju, da postoje djeca koja odrastaju u domovina, dočekuju punoljetnost, a imali su i čiste papire da budu posvojeni. Ako vi mislite da se taj sustav toliko nesređen može riješiti u godinu i pol dana onda se grdno varate. Ali ja sam rekla ministarstvo je prošle godine u dva mjeseca između ako se ne varam 4. i 6.mjeseca prošle godine učinilo ono što vi niste uspjeli učiniti nekoliko godina jer nije postojalo dovoljno volje, a to je da se konačno srede popisi mogućih posvajatelja, da se točno utvrdi u kojem su statusu djeca. I ako se ne varam nedavno je upravo ministrica izašla sa tim čistim pred jedno mjesec ili dva dana gdje se točno vidi koliko djece je u ovom času spremno na posvajanje. Ja vjerujem da je ono što je učinjeno i uvjerena sam da ovo što se učinilo u zadnjih godinu dana puno više od onog što ste vi učinili u zadnjih nekoliko godina. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Sonja König. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana ministrice sa zamjenicom, kolegice i kolege. Nedavno smo ovdje raspravljali i donijeli Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ako se sjećate dakle razgovarali smo o Zakonu o rodiljnim i roditeljskim naknadama kojima smo između ostalog izjednačili trajanje posvojiteljskog i roditeljskog dopusta za posvojitelje bez obzira na dob djeteta. To naravno nije i neće biti presudno u odluci onih koji žele posvojiti dijete ili djecu ali je jednostavno više fer. A fer ali i posao je države da onima koji se odluče na posvojenje djeteta ili djece smanji rizik ili nesigurnost po pitanju priznavanja postupka posvajanja. Dakle ako se netko odluči na posvojenje djeteta npr. iz Njemačke, Austrije ili naše Hrvatske posao države je jednostavno smanjiti nesigurnost i rizik u tom postupku. a to se potvrđivanjem ove Konvenciji o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem i postiže. Stvara se pravni okvir za nadzor međunarodnog posvajanja, smanjuje se stres djeteta i posvojitelja, umanjuju se teškoće koje proizlaze iz razlika u nacionalnim zakonodavstvima, a posvojitelji ne moraju sami brinuti oko propisa, prijevoda i raznih procedura, papirologije i procesa. U ovom trenutku hrvatski su državljani to je spomenula i moja kolegica Sobol, prisiljeni sami pronalaziti put za posvojenje djeteta u drugoj državi pa će konvencija omogućiti hrvatskim građanima podršku vlastite zemlje u realizaciji njihove želje za posvojenjem kao i veću sigurnost za djecu koju u RH posvajaju ili žele posvojiti neki strani državljani. Konvencija precizno određuje način komuniciranja među nadležnim tijelima i osobama s djetetom i posvojiteljima, regulira čuvanje podataka o posvajanju i Djeci koja u svojoj zemlji ne mogu naći roditelje, olakšat će se da to učine u drugim zemljama potpisnicama konvencije uz sigurnu i transparentnu proceduru i zaštitu svih njihovih prava. A svrha konvencije je spriječiti otmicu i trgovanje djecom i osigurati da je i pri međudržavnom posvajanju, posvajanje u najboljem interesu djeteta. A svi zakoni i konvencije propisuju da su dobrobit i interes djeteta najvažniji ali praksa i postupci nekih institucija, ali i nekih roditelja pokazuju da to nije uvijek nažalost tako. Pa tako npr. u izvješću o radu pravobraniteljice za djecu koju ćemo inače raspravljati mislim možda i sljedeći tjedan, možemo vidjeti da je u prethodnoj godini u grupi kaznenih djela nasilje na štetu djece prijavljeno 1058 kaznenih djela zapuštanja i zlostavljanja djeteta. U izvješću pravobraniteljice za djecu možemo vidjeti da je ta institucija zaprimila i primjedbe na postupanje nadležnih institucija npr. centara za socijalnu skrb, policije ali i samog Državnog odvjetništva. Pritužitelji se žale na njihovu neefikasnost, pristranost u odnosu na jednog roditelja, nedostatak senzibiliteta ili sporost u postupanju. Centri često ne reagiraju i ne izriču mjere obiteljsko-pravne zaštite roditeljima niti pokreću sudske postupke lišavanja prava roditelja na skrb. Time smanjuju šanse djeci da steknu uvjete za život u obitelji posvajatelja. Nedopustivo je djecu za koju je sigurno da povratak u biološku obitelj nije u njihovom interesu zadržavati u institucijama umjesto da budu posvojena. Posebno zabrinjava to što u ustanovama borave i djeca koja ispunjavaju zakonske pretpostavke za posvojenje. No, vesele nas najave iz Ministarstva socijalne politike i mladih koje je trenutno u izradi mnogih izmjena i dopuna i promjena koje će olakšati i ubrzati proces posvojenja. Nedavno je i o tome i također govorila moja kolegica prije mene temeljem podataka centara za socijalnu skrb izrađen i jedinstveni registar potencijalnih posvojitelja na posvojitelja na području Republike Hrvatske koji će nadamo se mnogim budućim roditeljima i djeci pomoći u ostvarenju svog sna. Posebno nas veseli i najava dokidanja prakse da jedan telefonski poziv u tri mjeseca znači da roditelj brine o djetetu koje mu je privremeno oduzeto pa takva praksa frustrira s pravom one koji o tom djetetu ili djeci zaista žele skrbiti. Frustrira naravno one koji zaista o toj djeci žele brinuti. A nažalost neki još uvijek smatraju da i jedan telefonski poziv roditelja u tri mjeseca produljenju i da se produljuje mjera čuvanja i odgoja djeteta u domu usprkos izvješćima ustanova koje upozoravaju na neprimjereno i zanemarujuće ponašanje roditelja koje bi trebalo biti razlogom za donošenje odluke o lišavanju roditeljske skrbi. Lišavanje roditeljske skrbi je krajnja mjera kada vjerojatnost o tome da će roditelj na kvalitetan i odgovoran način preuzeti skrb o djetetu nažalost gotovo i ne postoji. No kada bi ti postupci koji su zaista opravdani, kada bi se oni više pokretali i brže završavali smanjili bi emocionalnu štetu nanesenu djetetu i naravno povećali mu šansu da pronađu svoju novu obitelj. A sporost ili odugovlačenje u smještaju djeteta u novu obitelj može oštetiti njihov razvoj i smanjiti priliku djeteta da pronađe trajnu obitelj. Jer sva istraživanja pokazuju da se šanse za posvajanjem djetetu smanjuju za gotovo 50% za svaku godinu u kojoj se posvajanje ne dogodi. Koliko čujemo u ministarstvu rade na tome i slažu se sa udrugama za potporu za posvajanje koje tvrde da je potrebno promijeniti i urediti način prijave za posvajanjem. Da je potrebno urediti način i obradu posvajatelja. Također planira se organiziranje podrške za posvajatelje nakon posvajanja kroz ustrojavanje službe koja bi pružala stručnu potporu. To svakako pozdravljamo. Razne studije pokazuju, a to je zapravo i logično da su kvaliteta podrške i bolja dostupnost i suradnja institucija nadležnih za posvajanje, osjetljivost i profesionalan odnos stručnih radnika s posvojiteljima povezane s uspjehom, naravnom i srećom nove obitelji. Zato se nadamo i vjerujemo da će do tih dodatnih promjena i poboljšanja brzo doći i kako će se time smanjiti i broj djece u institucijskim oblicima skrbi. No, potrebno je pri svemu tome raditi i na smanjenju još uvijek negdje prisutne stigme u društvu vezanu za posvojenje. Za to je dobar primjer i izvođenje kazališne predstave za djecu i mlade naslova ja, ti, ono, mi, koje podupire i Ministarstvo socijalne politike i mladih a na daskama kazališta govori o posvojenju kao jednako dobrom načinu osnivanja obitelji. I mi u HNS-u smo uvjereni da je to jednako dobar način osnivanja obitelji a prihvaćanje konvencije, odnosno Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvajanjem će uspostaviti sustav suradnje, omogućiti jednoobraznost postupanja i spriječiti nezakonito odvođenje, prodaju ili trgovanje djecom i zato ćemo podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, ministrice sa zamjenicom, kolegice i kolege. Već su moje prethodnice rekle u najavi ove rasprave da je ovaj zakon koji je pred nama potvrđuje Konvenciju o zaštiti djece i suradnje u vezi s međudržavnim posvojenjem, da evo za nekoliko dana biti će 20 godina kako je ova Konvencija napisana i sastavljena. Da je od 1995. na snazi a evo nakon što Hrvatski sabor usvoji ovu Konvenciju ona će postati dio unutarnjeg unutarnjeg pravnog poretka naše Republike. Zašto je ona toliko važna? I moje prethodnice su rekle. Prije svega i Ustavom je zagarantirana svaka skrb za djecu i mladež, poglavito za onu djecu i mladež koja su bez roditeljske skrbi i koji žive bez roditelja. Republika Hrvatska je doduše potpisnica i čitavog niza međunarodnih ugovora na području zaštite djece i mladih. Kako se radi o vrlo, vrlo osjetljivom području, području posvojenja djece, dobro je znati da će ova Konvencija koja prije svega ima cilj zaštitu u u postupku posvojenja djece ali ima i cilj jednoobraznosti postupanja u slučajevima međudržavnog posvojenja i najbolju zaštitu i djece i posvojitelja učiniti Republiku Hrvatsku zaštićenom državom što se tiče ovog postupka posvojenja. Kolegica König je napomenula da je i pravobraniteljica za djecu u svom ovogodišnjem izvješću a koje se odnosi na prošlu 2012. godinu navela da je problem posvojenja djece i primjeri koje je navela u kojima posvojitelji i biološki roditelji djece ukazuju na problem zaštite zaštite privatnosti posvojenje djece i na teškoće s kojima su suočeni posvojitelji koji su se odlučili na međudržavno posvojenje. Biološki roditelji i potencijalni posvojitelji nezadovoljni su kako je i rekla kolegica König s procjenama i odlukama nadležnih tijela u postupcima lišenja roditeljske srbi i postupku posvajanja. Kako navodi pravobraniteljica boravak djece u ustanovama, to citiram, za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi predugo traje. Zbog raznih razloga u ustanovama i udomiteljskim obiteljima borave i djeca koja imaju sve uvjete za posvojenje. Pravobraniteljica u svom izvješću navodi kako je potreban intenzivniji angažman centara za socijalnu skrb u postupku posvojenja, naročito za posvojenje starije djece za koje se teže pronalaze potencijalni posvojitelji. Vrlo važna odredba ove konvencije o kojoj danas mi raspravljamo i zakonu je propisivanje mjera zaštite koje će osigurati da se međudržavno posvojenje provodi u najboljem interesu djeteta, uz poštivanje njegovih prava. Vrlo važnu ulogu, a i to je u konvenciji središnje ono o čemu se raspravlja, u postupku posvojenja ima središnje tijelo zaduženo za provedbu ove konvencije. Republika Hrvatska je člankom 4. ovoga zakona propisala da je provedba zakona u djelokrugu središnjeg tijela državne uprave nadležne za poslove socijalne skrbi. Ovlaštena tijela za provođenje postupka posvojenja, tj. osobe koje rade u ovim tijelima imaju vrlo veliku odgovornost za provođenje postupka posvojenja tj. one moraju utvrditi ispunjavaju li uopće potencijalni posvojitelji sve kriterije za posvojenje djeteta, isto tako i je li dijete podobno za posvojenje. Člankom 11. Konvencije propisuje se kako središnja tijela moraju biti, citiram: "upravljana i popunjavana osobama koje su po svojim etičkim načelima, obrazovanju ili iskustvu kvalificirane za rad u području međudržavnog posvojenja i biti pod nadzorom nadležnih tijela svoje države što se tiče njegovog sustava, rada i financijskog stanja". Upravo to je ono što je vrlo bitno da osobe ponovo koje rade na postupku posvojenja ne bi došle u mogućnost da manipuliraju eventualno nekim odlukama. Iz toga je vidljivo, kao i iz obrazloženja koje nam je dalo Ministarstvo, da će biti potrebno u 2014. godini zaposliti najmanje dva službenika na ovim poslovima, 2015. jednog i 2016. jednog službenika, što govori da i nakon usvajanja ove godine služba neće početi radom što znači da neće se primjenjivati standardi posvajanja iz ove konvencije, iako mi ovaj zakon donosimo po hitnom po hitnom postupku. Zato moram zaista iskazati žaljenje, ali vjerujem da sredstava i to je sigurno, za ovu godinu nema za zapošljavanje novih službenika. Vrlo je važna suradnja između svih tijela, ovih središnjih tijela koja provode postupak posvajanja i sa strane djeteta i posvojitelja jer s obzirom na složenost posvojiteljske uloge važno je prije svega djeci, a i posvojitelju osigurati stručnu pomoć i podršku u periodu prilagodbe, ali i kasnije. Zato je praćenje cijelog ovog postupka i što se događa kasnije s tim djetetom vrlo bitno, a to je napomenula i kolegica König. Kako je posvojenje vrlo osjetljivo pitanje, ali i dosta komplicirano, to moramo priznat, a često smo svjedoci naročito u nerazvijenim zemljama gdje djeca postaju gotovo roba za koju bogati svijet daje velika financijska sredstva, zato je posebno, posebno važno naglasiti što središnja tijela koja provode postupak posvojenja moraju poduzimati sve mjere radi sprečavanja nedozvoljene financijske ili druge koristi. Suradnja između ovih središnjih tijela u zemljama koje daju svoje dijete na postupanje u postupak posvojenja i posvojitelja zaista mora biti velika, dakle suradnja između državnih tijela mora biti velika. Predloženi zakon ima samo 6 članaka i tehnički on rješava ratificiranje ove konvencije. Važno je što je Hrvatska u članku 3., a to smatramo vrlo važnim, priložila neke izjave koje će priložiti uz ispravu o postupanju, dakle iskazala neke rezerve na neke odredbe ove konvencije, a one se odnose prije svega na to da posvojenje djece koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj može provoditi samo u suradnji sa središnjim tijelom druge države koja ima takve javne ovlasti što znači veliku zaštitu upravo zbog zaštite djece pa i posvojitelja, da posvojenje koje nije zasnovano temeljem ove konvencije u državi s kojom Republika Hrvatska nema potpisane ugovore da se neće priznati, opet jedan mehanizam velike zaštite da ne dođe do manipulacije, nažalost manipulacije moram odabrati tu riječ, s djecom a i posvojiteljima, da se isprave koje se prilažu obvezno prevedu na hrvatski jezik i to sa ovjerom i vrlo važno, a to je u našim zakonima za sada, da dijete do pravomoćne odluke o posvojenju ne može napustiti područje Republike Hrvatske, iako neke države pa i ova konvencija omogućuje i prije posvojenja u cilju prilagodbe na novo okruženje u koje dijete odlazi, omogućiti odlazak djetetu u drugu zemlju prije zasnivanja konačnog posvojenja. Ovo može biti i dobar način da se dijete upozna s novom sredinom, ali može biti i velika opasnost za onda kada neće doći do konačnog posvojenja i kada dijete mora zaista proći opet onaj put vraćanja u ustanovu iz koje je došlo. Prema nekim podacima 1150 djece nažalost čeka u domovima posvojenje i njih je još 1700 u udomiteljskim obiteljima, a potencijalni broj posvojitelja svake godine je sve veći. Više od 600 ljudi ove godine čeka posvojenje. Za djecu bez roditeljske skrbi koja čekaju svoju obitelj i dom, svaki dan proveden u instituciji dan je manje obiteljske sredine i topline i zato će ova konvencija pomoći svima koji žele posvojiti dijete, koji su ponekad prisiljeni i sami kako smo čuli i bez podrške institucija, pronalaziti različite načine

i nas da promijenimo isto neke zakonske odredbe koji će ubrzati posvojenje unutar Republike Hrvatske prije svega zbog velikog broja djece koja imaju pravo odrastati u obitelji, ali i onih koji žele biti roditelji, a zbog različitih uzroka ne mogu i to im nije omogućeno klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj Zakon o provođenju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u međudržavnom posvojenju. Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika HSU-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Višnja Fortuna. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicom. počela sa onim što je nam je upravo ministrica vrlo oprezno rekla, a rekla da je na tom području bilo pravnog vakuuma, sive zone. Ja bih rekla da je tu bilo svega i svačega i da se tu događalo zapravo ja biram riječi, ali tržište, nezakonito tržište i događale su se zarade upravo na onim najosjetljivijim skupinama i upravo na onim područjima o kojima ni jedan normalan čovjek ne može ni pomisliti da se može dogoditi. Pa upravo stoga, evo dozvolite da vam kratko, vrlo kratko kažem postupak posvojenja u ovom trenutku kako je on u našem u našem nadležnom ministarstvu, odnosno kako se provodi u nadležnim centrima za socijalnu skrb u Hrvatskoj. Dakle, prema prebivalištu djeteta i prema prebivalištu potencijalnih posvojitelja radi se obrada i pokreću se postupci. Što se tiče pokretanja postupaka i što se tiče postupka posvojenja djeca su većinom smještena u ustanovama socijalne skrbi za djecu i smještena u obitelji udomitelja. Ovdje bih isto tako naglasila da upravo nadležno ministarstvo ne samo u ustanovama za djecu nego i u svim ustanovama pokrenulo je i vrlo intenzivno radi na postupku deinstitucionalizacije, pa je i to sigurno, evo ja to isto tako jako podržavam i smatram da je na taj način i onoj djeci koja čekaju kao što su se uvažene kolegice iz rasprava govorile, koje čekaju u postupku usvojenja dosta djece u ovom zadnjem periodu koliko ja imam informacija je upravo u obiteljima i u obiteljima udomitelja ne samo u ustanovama. Ako se radi o djeci koja su usvajana izvan naše države koliko ja znam to je bilo jako, jako rijetko. Ja imam podatak možda jedno ili dvoje zadnjih ne znam koliko godina, ali postupak je onda bio sljedeći. Nadležan centar gdje je bilo prebivalište djeteta moralo je od svih ostalih obavijestiti sve ostale centre da postoji to dijete, dakle svi ostali centri su se mogli uključiti ako imaju potencijalnog usvojitelja na razini, na području cijele Hrvatske. Ako nije nitko iskazao taj interes ni jedan centar u tom slučaju, a bilo je eto za interes djeteta je bio, to je moralo potvrditi nadležno ministarstvo. Sada je to socijalne politike i mladih. Napominjem, to je bilo vrlo rijetko i sve ostalo što se događalo po tom

željela bih naglasiti i zapravo nadležno ministarstvo je stvarno u ovom području krenulo raditi reda i napravilo je već veliki dio toga, a to dalje znači da registar potencijalnih posvojitelja i djece je sada sređen i da po tom registru evo imamo preko 600 potencijalnih posvojitelja a isto tako da se i na području posvajanja djece krenulo puno intenzivnije, mislim puno intenzivnije i da se zaista svako dijete sada koje čeka na posvojenje neće i ne može više čekati da naraste, nego zaista se velika, velika pozornost i centri za socijalnu skrb su tu jako, jako upozoreni i zaista je tu napravljen veliki pomak što ja eto ovom prilikom i pohvaljujem, odnosno podržavam. Onaj drugi dio koji isto tako do sada nije bio, a biti će i već je krenuo to je nakon toga nadzor i pomoć, ne potencijalnih to je već posvojiteljima, odnosno roditeljima. Dakle, kroz cijeli dio za dijete, a i njima samima kako bi kako bi to i nadalje taj život djeteta u toj obitelji što je najkvalitetniji oblik bio što kvalitetniji i bolji. Isto tako, Prijedlog ovog zakona o potvrđivanju Konvencije je itekako ne potreban nego mi je žao što se toliko dugo uopće čekalo s njim i zato hitni postupak i sve, ne da podržavamo nego evo sretni smo da imamo ga tu sada u raspravi, pa bih ja vrlo kratko isto tako osvrnula se šta znači a jedno što znači to sam rekla da je sada 600, preko 600 potencijalnih posvojitelja, a ovom konvencijom eto i taj broj će biti sigurno manji, a isto tako, a sve govorimo interes djeteta je ovdje ovom konvencijom i ovim posvojenjima neupitan. Dakle, rekli smo da je Konvencija 1995. godine stupila na snagu. Konvenciju je ratificiralo 90 država uključujući sve države EU. Dakle, ona će omogućiti brzi način postupanja, brži jednoobraznost postupanja u slučajevima međudržavnog posvajanja i obvezuje na poštivanje određenih načela sukladno dogovoru država ugovornica. Bitno je i specifično za Konvenciju je što se njenom primjenom osigurava priznanje u državama strankama posvojenja koja su zasnovana u skladu sa konvencijom čime prestaje potreba za naknadnim priznanjem odluke o posvojenju u zemlji u kojoj je dijete posvojeno, odnosno iz koje zemlje dijete dolazi. Države stranke konvencije preuzimaju različite obveze, a jedna je određivanje središnjeg tijela koje će biti zaduženo za provedbu obveze utvrđenu konvencijom. Središnje tijelo biti će u nadležnosti naravno Ministarstva socijalne politike i mladih. Njega je nužno osnovati, ono će biti početkom 2014. godine. Ja se slažem s kolegicom da bi bilo jako dobro da je to evo stupanjem na snagu ovog zakona, ali isto tako mi je jasno i proračun i sredstva pa početkom 2014. će ono početi sa Konvencijom se osigurava zaštita najboljeg interesa za dijete sukladno ciljevima te konvencije gdje se međudržavna posvojenja provode u najboljem interesu djeteta uz uspostavu suradnje država ugovornica koje će osigurati da se poštuju mjere zaštite i spriječiti nezakonito odvođenje, prodaju ili trgovinu djece. Posvojenje u okviru primjene konvencije provodi se samo ako su nadležna tijela država podrijetla utvrdila da je dijete podobno za posvojenje, da je to najbolji interes za dijete, da se vodi računa o dobi i stupnju zrelosti djeteta, da se vodi računa o željama djeteta i njegovom pristanku na posvojenje. Naravno da taj pristanak ovisi o dobi djeteta, da na taj način nije se utjecalo ni plaćanjem, ni naknadom ni bilo koje vrste. Središnja tijela koja će međusobno surađivati i promicati suradnju između nadležnih tijela u svojoj državi radi zaštite interesa djece neposredno će poduzimati sve odgovarajuće mjere kako bi osigurali sve potrebne informacije, podatke o primjeni konvencije i ukloniti svaku prepreku za njenu primjenu. Nadležna tijela državne uprave osigurat će čuvanje podataka koji se tiču djeteta, koji se tiču djetetovog podrijetla, posebno podatke o identitetu djetetovih roditelja bioloških, posebno podatke zdravstvene anamneze, socijalne anamneze i sve one dokumentacije koja ne smije biti na uvid nikom osim samo nadležnim tijelima, odnosno osobama koje tu su odgovorne. Nadalje, nadležno tijelo koje utvrdi da neka odredba konvencije nije poštivana ili da postoje opasnosti da ne bude poštivana žurno mora obavijestiti središnje tijelo države iz koje je dijete. Ono će tada biti odgovorno za poduzimanje hitnih odgovarajućih mjera kako bi se nepravilnosti odmah žurno otklonile. Posvojenje u okviru područja primjene konvencije provodi se samo ako su nadležna tijela države primateljice utvrdila da su potencijalni posvojitelji podobni i prikladni za posvajanje djece, da su savjetovani u onoj mjeri u kojoj to oni moraju biti i u kojoj je to potrebno te utvrdila da dijete ima ili će dobiti dozvolu za ulazak i trajni boravak u toj državi. Također, bitno je ovdje naglasiti da ukoliko se posvojenje provodi nakon prelaska djeteta u državu primateljicu a središnje tijelo naknadno utvrdi da daljnja posvojenja nisu u najboljem interesu djeteta tada će središnje tijelo poduzeti mjere zaštite za to dijete. Ja se nadam da takvih situacija neće biti puno, da će to isto tako biti vrlo, vrlo rijetko, ali tada će se morati poduzeti odmah mjere da se za dijete nađu potencijalni posvojitelji ili da se dijete vrati, povratak djeteta kući. Ako je to naravno u interesu djeteta taj povratak. A sve mora biti u dogovoru, u zajedništvu sa središnjim državnim tijelom države podrijetla djeteta. Dakle, iz ovog dijela izlaganja vidljivo je zapravo što znači primjena ove Konvencije o zaštiti djece i suradnja u vezi s međunarodnim posvojenjima kod međudržavnog posvojenja. Ono što je najvažnije tu se zaista štite bez obzira što imamo i druge konvencije koje štite interes djeteta, ali uz zaštitu prava djeteta ovdje je na prvom i jedinom mjestu interes djeteta. svesrdno će podržati ovaj prijedlog. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika HDSSB-a i poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo predsjedniče Sabora, uvažena potpredsjednice Vlade i ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Čuli smo iz izlaganja svih klubova da se zajedno slažemo da konvenciju kroz zakon treba implementirati u pravni sustav RH i zaista je predugo vremena prošlo da se jedno ovakvo pitanje dakle 20 godina stavlja dakle dakle implementira u pravni sustav RH. No, ne treba se previše bojati oko toga i dosada je i našim Ustavom i nizom međunarodnih ugovora i međunarodnih dokumenata RH bila obveznica zaštite interesa djece i kroz Ustav i kroz međunarodne ugovore i kroz konvencije UN-a o pravima djeteta i puno je dakle tih odredba i u našem Obiteljskom zakonu tako da se ne ostavlja ostavlja otvorenim pitanje da je sad ova konvencija jedina koja će se baviti najboljim interesima djece u RH. Puno smo mi zakona donijeli i ono što je najvažnije, a važno je i za ovu konvenciju, bitna je provedba samih zakona i same konvencije. Najbolji interesi djeteta, najbolja zakonska rješenja, najbolji međudržavni i međunarodni sporazumi nisu dovoljno dobri ako dakle pravni sustav RH a prije svega centri za socijalnu skrb i osobe koje trebaju biti stručne i kompetentne u dovoljnoj mjeri ne rade dobro svoj posao, odnosno u dovoljnoj mjeri ne provode ono što je jasno zakonom propisano. Tako da je zakonodavac dao čvrst pravni okvir dosadašnjim dakle i Obiteljskim zakonom i drugim međunarodnim ugovorima, ovo je samo međunarodna konvencija koja je vrlo važna i koja će olakšati i spriječiti ovu crnu zonu. Nažalost, ta crna zona postoji i u ovom području, dakle posvojenja djece. To je dakle jedno osjetljivo i važno pitanje i zaista trebalo je, ovu konvenciju treba implementirati u pravni sustav RH. Čuli smo i podatke koliko je djece na čekanju za posvojenje, čuli smo i kolike su zapreke u centrima za socijalnu skrb kad se oteže ono pitanje oduzimanja roditeljske skrbi za roditelje koji su neodgovorni prema svojoj djeci pa prođe 3, 4 ili 5 godina kad dijete već odraste ne riješi se pravno pitanje takve djece i takvih odnosa roditelja pa onda je i teže posvojiti djecu koja nisu u onoj maloj dobi nego su prešli veće neke godine života. Dakle treba učiniti sve da se i u našem pravnom sustavu u postojećem zakonodavstvu pokrenu određene mjere ili poboljšaju zakonska rješenja da se taj postupak ne odugovlači i da to bude u najboljem interesu djeteta koje je spremno za posvojenje. A vidimo da piše od 600 posvojitelja koji su na čekanju da posvoje djecu da je to pitanje koje treba i pooštriti i proširiti zakonskim mjerama. Ovo međudržavno posvojenje kako našim državljanima omogućuje da posvajaju djecu u zemljama potpisnicama konvencije, 90 država je potpisao konvenciju, sve zemlje EU, tako omogućava i drugim državljanima iz zemalja potpisnica da posvajaju djecu u RH. Snažni su mehanizmi, će potrebno vidimo po prijedlogu dakle po konačnom prijedlogu zakona i određena financijska sredstva. Ja mislim da tu treba učiniti sve da se i u tom središnjem tijelu koje će biti nadležno za međudržavnu suradnju konvenciji da se osigura dovoljno financijskih sredstava u državnom proračunu, da se osigura stručnost i kompetentnost ljudi i zapošljavanje ljudi u središnjem tijelu koji će na najbolji mogući način provoditi konvenciju u najboljem interesu zaštite djeteta i interesu da dijete što prije dobije posvojitelja ako su ispunjenje sve zakonske pretpostavke po pozitivnom pravnom sustavu RH, a i pod odrednicama ove konvencije. U potpunosti klub HDSSB-a podržava i naglašava da trebamo pojačati zakonske mehanizme u RH u našim postojećim zakonima da bismo u unutarnje-pravnom sustavu ovaj sustav poboljšali, konvenciju u zakon implementirati i dalje pojačavati najbolje zaštite i interesa djece, zapošljavati ljude u središnjem državnom tijelu, osigurati dovoljno financijskih sredstava jer svaka konvencija, svaki zakon ima dobre mjere, dobra rješenja. Bitni su i ljudi koji će raditi na provedbi tih zakona i konvencije, a ako to dovedemo u sklad onda nisu upitni najbolji interesi djeteta. Klub HDSSB-a u potpunosti podržava konvenciju, a i sve zakone koji će dolaziti koji su u pitanju zaštiti interesa djece i posvojitelja i roditelja u RH. Hvala lijepo. Hvala i vama. Na redu je Klub zastupnika nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i Hrvatske građanske stranke i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo ministrice sa suradnicom. Dakako da ćemo podržati ovaj prijedlog zakona kojim se potvrđuje Konvencija. Dobro je da iako je rasprava o ovome zakonu počela laganim političkim prepucavanjem dobro je da se tako nije nastavilo jer mislim da je inače ali pogotovo kada se radi o zakonima koji prije svega govore o dobrobiti djece, da mislimo zaista o dobrobiti djece i o tome što je u njihovom najboljem interesu, a da svoje političke razlike i rasprave o tome što je bilo prije, što je sada, što će biti u budućnosti da ostavimo za neke druge teme one koje su zaista par excellence politički ili svjetonazorske. Jer mislim da smo i do sada kroz odredbe i određivanje i utvrđivanje instituta posvajanja u našem Obiteljskom zakonu napravili dobroga posla. Na kraju oko toga smo se u proteklim sazivima Hrvatskoga sabora dogovarali i oko toga smo uglavnom odluke donosili konsenzusom. Dakle postojeće odredbe Obiteljskog zakona na to upozoravam, bila sam ministrica obitelji i zajedno sa mnogim stručnjacima pisala postojeći Obiteljski zakon, dakle digli smo dobnu granicu za posvajanje što je bio jedan važan i znatan iskorak ali i u činili mnoge druge poteze da ih sada ne nabrajam. Ostalo je ono pitanje oko kojega i sada u raspravi oko potvrđivanja konvencije zapravo s pravom otvaramo raspravu, a to je kako i koliko naše institucije koje su zadužene u provedbi evo i odredaba Obiteljskoga zakona o posvajanju trude, koliko ozbiljno shvaćaju svoj posao, koliko su zaista potaknute, koliko su inspirirane i onda opet dolazimo do dobrobiti djeteta, koliko zaista u stvarnosti rade za dobrobit djeteta, a ne odrađuju, katkada smo nažalost s tim suočeni svoj posao rekli bi lijevom rukom. Dakle mi smo često suočeni upravo kada razmatramo pojedine životne sudbine vezane za posvajanje, sa sporošću institucija, tromošću institucija, nezainteresiranošću i još uvijek katkada nailazimo na predrasudu da je u interesu djeteta najbolje da bude sa biološkim roditeljima ma kako oni strašni bili. Nažalost, činjenica s kojom se moramo katkada suočiti u stvarnome životu da biološki roditelji, da biološka majka i biološki otac nažalost ne vole svoju djecu, da ih zanemaruju i onda je naravno država ta koja mora stati na mjesto roditelja i donijeti sve potrebne odluke da dijete svoju budućnost nađe u okrilju neke druge obitelji. Svakako da je puno, puno bolje, neizmjerno bolje da dijete raste u okrilju obitelji koja ga je posvojila nego da raste i da se odgaja u instituciji. I o tome danas ne treba posebno Naravno da će potvrđivanje ove konvencije biti još jedan važan korak dalje da budemo brži, da taj postupak bude jednoobrazan, da bude zaista transparentan, da se dijete do kraja i u potpunosti zaštiti. Meni se čini osobito važnim istaknuti ove odredbe koje govore o ispravama koje se prilažu, dakle da dijete primjerice koje će biti posvojeno u nekoj drugoj državi i koje će nastaviti život u nekoj drugoj državi u okrilju posvojiteljske obitelji ostaje u Republici Hrvatskoj do kraja toga postupka. Dakle, potpuna dodatna zaštita od zlouporabe djece. Važno je dakako da se određuje i središnje tijelo, to je obveza iz Konvencije koja će provoditi cijeli taj posao. Prema tome još jedanput puna potpora. O samim odredbama u Konvenciji ne treba posebno dodatno obrazlagati. Samo bih još na kraju dodala da je sve ovo što danas radimo na kraju i u potpunosti u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta koju nažalost često puta zaboravljamo i zanemarujemo. I samo jedna mala intervencija gospodine predsjedniče, budući da zapisnici naših odbora ostaju za povijest potkrala se jedna mala greška to je naprosto tip feler očito u prepisivanju Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku gdje se kaže da je ova Konvencija sastavljena u Hagu 1933. godine a nije nego 93 godine pa predlažem da se to samo ispravi, budući da će to ostati dakako u dokumentaciji Hrvatskoga sabora za povijest. Hvala vam lijepa i evo puna potpora ovom zakonu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama na vaš …/Govornik se ne razumije./… prijavljena je i jedna replika, poštovane zastupnice Višnje Fortuna. Izvolite Poštovana gospođo Kosor, ja ovo čak i ne smatram nekakvom velikom replikom ali samo jedna rečenica mi je eto, kada ste rekli da se nadležni centri prvo ne trude dovoljno i kada ste rekli da je njima čak vrlo često interes da ostanu sa biološkim roditeljima pa bilo kakvi oni bili. zaista nisam to nikada ni vidjela ni čula da je to moguće da ostanu s biološkim roditeljima ako nisu mogli ostati. Oni se odmah izdvajaju od bioloških roditelja, da li je to ustanova ili je to obitelj udomitelja i tada se dalje svi oni postupci koji se vode, zapravo provode. za socijalnu skrb, ja ovdje moram naglasiti, ja ne branim centre zaista, ali moram naglasiti da su vrlo često ti postupci vrlo komplicirani, recimo kod djece koja bi trebala biti za usvojenja. Radi se vrlo često i o postupcima oduzimanja roditeljskog prava, vi jako dobro znate da su to dugotrajni dugotrajni postupci, postupci i na sudu i da su ti zaista postupci koji traju a sve to skupa zapravo dovodi do situacije da vrlo često ispada da je to nekakav nemar, tromost ili sporost. Evo, hvala lijepa. Hvala i vama, odgovor na repliku, poštovane zastupnice Jadranke Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana gospođo zastupnice. Naime, ja sam govorila katkada, dakle, o nezainteresiranosti pojedinih institucija katkada, niti jednu nisam imenovala. Nezainteresiranosti, sporosti nekih institucija katkada na što smo nailazili, to sam rekla. A vi ste naravno to odmah preveli s obzirom na svoje iskustvo na centra za socijalnu skrb, ali ja sam govorila o nizu institucija. Kao što znate, a sami ste sada spomenuli Institut oduzimanja i na to sam mislila ali nisam govorila dakle o pojedinostima. Mi smo svjedoci jer inače ne bismo govorili o tolikom broju djece koja i dalje čekaju u domovima na posvajanje. O tolikom broju ljudi koji žele biti roditelji i i dalje su u nemogućnosti. Dakle, da sve, naravno uz dužno poštovanje i moj duboki naklon prema onima koji svoj posao rade, potpuno i izvan svojih profesionalnih obveza, dakle rade sa srcem, sa poletom. Ali ima nažalost i onih koji to otaljavaju, rade kao jedan birokratski posao, ne gledaju s jedne strane dijete, živo dijete, osobu, osobu s imenom i prezimenom, formiranu osobu. I s druge strane roditelji koji žarko žele, koji doslovce na koljenima mole da se taj postupak završi. Dakle, o tome sam govorila, nisam imenovala institucije. Hvala vam. Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika u Hrvatskom saboru nezavisne liste i poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče.

Gospodine predsjedniče, ministrice sa suradnicom, kolege i kolegice zastupnici. Rado sudjelujem u ovoj raspravi i naglašavam na početku da će Klub nezavisnih zastupnika podržati ovu raspravu i zaključke ove rasprave. Ja bih naglasio jedan širi okvir u kojem se postavlja ovo pitanje o zaštiti djece i Konvenciji o zaštiti djece. I naglašavam da se radi o jednom civilizacijskom procesu i civilizacijskim problemima. I da mi pokušavamo nešto učiniti ali da je teško civilizacijske probleme koji polako ali sasvim sigurno nastaju da ih je teško spriječiti našim dobrim željama ili našim neadekvatnim propisima. Problemi će uvijek ostajati jer društvo se stalno mijenja i donosi nam nove probleme i nove izazove. Ja smatram a to potvrđuju i istraživanja sociološka da se ovdje radi o jednom civilizacijskom problemu koji je zahvatio prvenstveno našu zapadnu civilizaciju i u koju mi sada i službeno ulazimo ali moramo biti hrabri i spremni da ta civilizacija ima svoje probleme. A jedan od problema su narušeni međuljudski odnosi. I dotakli su ti odnosi samu obitelj i brak. Kad se radi o civilizacijskom problemu onda smatram da se radi o promjenama dviju paradigmi, jedne paradigme odgoja, pristupa čovjeku, ljudskoj zajednici, tzv. autoritarne paradigme i nove paradigme demokratske. Ja bi ih nazvao humanističke i kršćanske paradigme. Jedan poznati teolog Švicarac kaže da je naša civilizacija osuđena da se vrati izvorima, ne povijesnim etapa u razvoju nego izvorima humane i kršćanske paradigme, a to je osoba Isusa iz Nazareta. Četiri stvari bih naglasio te nove paradigme koja počinje i u čijem je središtu čovjek kao ljudska osoba koju treba poštivati u njenom dostojanstvu i njenim temeljnim pravima. To je kršćanska paradigma, čovjek nadasve. Drugo u toj paradigmi, uz naglašavanje čovjeka i njegovih osnovnih prava i dostojanstva, radi se o promjeni jedne kulture, a to je kultura govora koja traži da se evoluira u kulturu razgovora, slobodnog i iskrenog razgovora. Mi smo svi manje-više odgajani u autoritarnoj paradigmi slušanja autoriteta, ali pokazalo se neki već imaju hrabrost da to javno iznesu u svojim pisanjima i razmišljanjima, da je osmi grijeh, mi smo nabrajali sedam glavnih grijeha, jedna spisateljica govori o osmom grijehu, a to je posluh. Osmi grijeh je posluh, nametnuti posluh i mi smo o tom posluhu bilo kojem autoritetu odgajani. Treba pokazati hrabrost da se dovedu u pitanje lažni autoriteti i da čovjek te lažne autoritete ne prihvaća. Osmi grijeh je posluh, a on je bio temeljem patrijarhalne srednjovjekovne i novih paradigmi. Iz kulture govora treba prijeći i razvijati kulturu slobodnog i ravnopravnog dijaloga i u braku i u obitelji i u široj ljudskoj zajednici. Ta nova paradigma računa sa različitošću pojedinaca i nemaju na svijetu dva ista pojedinca i to treba prihvatiti. Premda je dijete biološki produkt svojih roditelja u većini slučajeva, ono nije isto kao njegovi roditelji. Svako je dijete posebno, svako je zasebno i svako ima svoje mišljenje, svoje stavove koje naprosto, slagali se ili ne slagali, treba uvažavati. Četvrta oznaka nove paradigme jest zajedništvo usprkos naših razlika. Bračno zajedništvo, obiteljsko zajedništvo i nacionalno zajedništvo pa i političko zajedništvo usprkos naših različitih mišljenja. Za tu novu paradigmu ljude treba odgajati, ona se neće dogoditi sama po sebi, ona zapravo nastaje, ona je na djelu, ali moramo intervenirati koliko se može i usmjeravati tu novu paradigmu, oslobađati je od negativnih posljedica, a promovirati ono što je u toj novoj paradigmi dobro. U tom smislu smatram da je potrebna edukacija edukatora, a edukacija i onih koji imaju različite službe u narodu da se priupitaju da li ispravno ocjenjuju, vrednuju događaje ili su poslušnici određenih autoriteta. Autoriteti koji se stiču to su pravi autoriteti, a autoriteti koji se nameću na bilo koji način nisu pravi autoriteti, protiv njih treba ustajati. Dakle edukacija edukatora bilo u školama, bilo u braku, bilo u obitelji, njoj treba dosta posvećivati pozornosti i pažnje i kad se radi o odgoju kroz školu i ustanove treba biti osjetljiv na novu paradigmu i njene zasade. One su suvremene, premda nam rezultati pokazuju da se raspada obitelj. Hrvatska tu nije iznimka i nećemo i ne možemo zaustaviti civilizacijske procese. Jedna usporedba, klišku buru u Splitu bi rekli ne možemo zaustaviti metlom. Ni civilizacijske probleme nećemo moći zaustaviti samo nekim našim zakonima, oni će i dalje ići, ali smo pozvani da pokušamo koliko je to moguće spriječiti one negativne tendencije, a pospješiti one koje su ispravne. I ova rasprava o zaštiti djece, o Konvenciji za zaštitu djece je doprinos da bude manje žrtava ove paradigme koja je na izdisaju i nove paradigme koja nastaju. Hrvatski sabor uvjeren sam da će izglasavanjem ovih prijedloga zakona dati jedan svoj mali doprinos da bude što manje žrtava, a što više sretnih i zadovoljnih ljudi. Evo toliko, hvala vam na povjerenju i slušanju.

Činjenica je da imamo problema sa jednim dijelom institucija, dakle dijelom ljudi koji jesu inertni u poslovima za posvojenje i te probleme rješavamo u stvari jedinim s čim možemo to je kontinuirani razgovor sa ljudima koji rade na tim poslovima kako bi se procesi ubrzali i tu imamo prve rezultate. Međutim, imamo jedan dio sustava koji nije pod našom ingerencijom i s kojim je jako teško bilo što pomicati naprijed to je pravosuđe. Imamo sudaca koji vrlo promptno rješavaju predmete jer oni odlučuju o oduzimanju roditeljske skrbi na kraju. Imamo sudaca koji mjesecima ili čak i po godinu, godinu i pol ne sazivaju niti prvo ročište što znači da tih godinu ili godinu i pol dijete sjedi ili u udomiteljstvu ili u nekakvom domu. Jedino što mi možemo pa ponekad i ove rasprave ovdje služe da potaknemo malo ljude na svijest o tome da sa svojim odlukama koje donose odlučuju u stvari o ljudskim sudbinama, o životima te djece koja umjesto da provode dane u domovima ili udomiteljstvu mogu otići u neku obitelj i započeti novi život. Problem je naravno bio i u dugotrajnim nadzorima. Iako svi moramo znati da je tanka granica gdje čuvamo biološku obitelj, gdje pokušavamo u nju ulagati energiju, gdje pokušavamo, do koje granice pokušavamo s njom raditi da bude bolja i da bude bolje okruženje za svoju djecu. Gdje je ta granica kada ćemo donijeti odluku da djecu moramo maknuti i da možemo donijeti odluku o oduzimanju roditeljske skrbi? Mislim da će Obiteljski zakon koji bitno skraćuje vrijeme za nadzor, naime mi smo u nekim analizama pronašli nadzore koji traju i do 12 godina. Dakle, 12 godina ako se ništa nije pomaknulo u obitelji na bolje, ako nije postala kvalitetnija da možemo maknuti nadzor i da oni samostalno mogu brinut o djeci onda i tih 12 godina u stvari izgubljenog djetetovog života. Ako nakon toga izdvajamo dijete kada već dođe u pubertet, kada krenu ozbiljniji problemi na žalost ta djeca onda završe u ustanovama sa pupom, dakle djeca sa poremećajem u ponašanju i onda je u stvari priča za njih izgubljena. Najveći dio nam onda krene kroz život ili prema Lepoglavi ili prema nekim drugim kaznenim ustanovama što znači da smo mi kao sustav ako pravodobno ne reagiramo na neki način sudjelovali u tome da tu djecu izgubimo i da ih gurnemo u jednom potpuno drugom svijetu. Dakle, u obiteljskom će nadzor biti bitno skraćen, bit će vrlo jasne propozicije kada treba prestati, do koje mjere ga se može upotrebljavati i što nakon toga trebaju ljudi u centru i nadam se da će to pripomoći da puno, puno brže reagiramo u situacijama kada se stvarno procjenjuje da obitelj ne može biti kvalitetnija i da se u bilo kojoj vrsti rada s tom obitelji ne može postići bolje okruženje za djecu. Mislim da će onda trebati birati djetetovu budućnost. Isto tako će u obiteljskom biti i napravljene ove nekakve hajmo reći edukacije ljudi koji idu u posvojenje. Ne mali broj puta nam se dogodi da posvojenje završi loše, završi ili povratom djece u instituciju, raskidanjem posvojenja zbog toga što posvajatelji nisu bili pripremljeni na ono što ih čeka. To nije otići u dućan, kupiti mikser, pa ako mi se ne sviđa ja ću ga reklamirati ili vratiti ili ga naprosto neću koristiti. Dakle, to su djeca, djeca koja najčešće dolaze traumatizirana iz svojih matičnih obitelji, dolaze sa nekom svojom prethodnom pričom. Vrlo malo je beba koje odlaze u posvojenje, dakle koje nemaju nikakvu vrstu traume. Tako da mislim da će taj jedan prethodni postupak koji će pomoći posvajateljima i biti isto tako nešto što će pomoći i djeci da dobiju jednu stabilnu obitelj. moram još na kraju izraziti žaljenje mi u Hrvatskoj imamo u ovom trenutku 60-toro djece koja imaju kompletne pravne uvjete za posvojenje, međutim nemamo posvajatelja. Nemamo zbog toga što ili je riječ o djeci iz višebrojnih obitelji, pa se ljudi vrlo teško odlučuju da posvoje odjedanput petero ili šestero djece. riječ je i o djeci koja imaju određenih zdravstvenih poteškoća. Ako i budu posvojena budu posvojeni uglavnom u nekim od zemalja EU, mahom od naših državljana koji koji tamo žive, rade i koji očito imaju onda i bolje uvjete da se mogu nositi sa svim poteškoćama takve djece. Dakle, u ovom trenutku 60-toro djece u našim domovima ili udomiteljskim obiteljima ima sve uvjete za posvojenje, ali na žalost nema posvajatelja koji bi htjeli tu tu djecu posvojiti i to je evo jedna tužna priča u našem sustavu. I ne znam, moram priznati kako to riješiti. Ne možete nikome nametnuti neke stvari. mogu još jedanputa samo apelirati, pozvati ljude da još jedanputa razmisle mogu li pružiti dom i djeci koja imaju određene poteškoće ili možda i djeci kojih je evo iz obitelji koje su višebrojne. Znam da nije lako, ali evo možda i ovu priliku evo iskoristiti da pozovemo ljude da još jedanputa razmisle u trenutku kada traže dijete za posvojenje. Hvala vam lijepo još jedanputa na sudjelovanju u raspravi.

Hvala vam